**Jandroković, Gordan (HDZ)** pa sada prelazimo na dnevni red kako samo ga najavili. Prva točka: - Konačni prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku, drugo čitanje, P.Z. br. 458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 Zahvaljujem. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Centra i GLAS-a radi dodatnih konzultacija. a kičma ove države je slomljena. Opće je poznato da je naše pravosuđe u lošem stanju, obilježava ga visok stupanj nepovjerenja građana prema sucima i državnim odvjetnicima, obilježavaju ga neujednačene sudske odluke, neujednačena sudska praksa, zatim odluke kojima se ozakonjuje nepravda koja je negdje drugdje stvorena, a najčešće ovdje u saborskim klupama, obilježavaju ga oronule sudske zgrade, niske plaće sudaca i zapisničara i time odljev kadrova. Takvo pravosuđe ponajviše odgovara upravo HDZ-u kao političkoj stranici koja je korupciju, klijentelizam i nepotizam utjelovila kao jedini mogući oblik ostvarivanja prava i interesa građana jer se oni više ne mogu osloniti niti na Ustav, niti na zakone, a niti na pravosuđe koje nema snagu da doista provodi pravdu. Kao posljedica svega toga je da pravosuđe pod prijedlozima zakona koji dolaze iz ove Vlade Andreja Plenkovića i nadalje slabi jer je potrebno sve više nadležnosti izmijestiti od sudova prema javnim bilježnicima, pa tako to imamo i ovdje. Načelno to ne bi bio problem kada bi država poduzimala mjere da se pravosuđe vrati na tračnice na kojima bi i trebalo biti no Vlada to ne čini. Kada smo usvajali izvješće predsjednika Vrhovnog suda istovremeno sam uputila Vladi dva zaključka odnosno vladajućima, pa se to glatko odbilo. Jednim zaključkom tražila sam da Vlada utvrdi kakve su stvarne potrebe plaća i sudaca i zapisničara i da u najkraćem mogućem roku te plaće povisi i uskladi. Vlada to nije u činila, posljedice vidimo sada sa bijelim štrajkom sudaca …/Upadica predsjednik: Isto tako imamo zahtjev za stankom kolegice Nađ. Izvolite. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrati u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazali na neodrživo stanje u pravosuđu koje je rezultiralo i tzv. bijelim štrajkom sudaca od 8. do 19. svibnja ove godine kojeg su povod niske plaće i loši uvjeti rada sudaca. Pitanje je hoće li ovaj Konačni prijedlog zakona o izvanparničnom postupku dovesti do rasterećenja sudova prebacivanjem na javne bilježnike predmeta sporazuma oko uređenja međa i sporazumnog razvrgnuća suvlasništva jer se na sudove godišnje slijeva više od milijun i 200 tisuća predmeta, a suci riješe ukupno milijun i 300 tisuća predmeta? Očito nije problem samo u tim izvanparničnim predmetima, problem je sistemske naravi. Ustav RH propisuje da je sudbena vlast samostalna i neovisna, a koliko je samostalna i neovisna kad ostale dvije grane vlasti, zakonodavna i izvršna, nisu stvorile sudbenoj vlasti uvjete za normalno funkcioniranje. HS donosi izmjene i dopune zakona ko na traci, a izvršna vlast s druge strane Ministarstvo pravosuđa i uprave i Vlada RH predlažu proračun HS koji ne osigurava neadekvatne materijalne, prostorne i tehničke uvjete sucima i sudskim službenicima. U konačnici načelo rješavanja predmeta u razumnom roku je izbušeno ko švicarski sir, a povjerenje građana i pravnih osoba u pravosuđe je na najnižim granama. Umjesto da Vlada oko sebe okupi svu moguću stručnu pamet iz pravosuđa, odvjetništva i akademske zajednice da se napravi sveobuhvatna reforma pravosuđa, ona nam na kapaljku gura na saborsku raspravu zakone koji niti smrdi, niti mirišu i koji bi kao trebali rasteretiti sudove i nateže se sa sucima za koliko će im povećati plaće dok im istovremeno kamionom iskrcavaju novi premeti u rad. Problem nije samo u sudbenoj vlasti, je problem u pravosuđu da, da ima volje mogu riješit samo zajednički sve tri zajedničke grane vlasti, hvala. Stanka je odobrena. Kolegice Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili da ovaj zakon, kao i mnogi zakoni dosada ide za tim da zapravo osigura opet jedan lukrativan posao jednoj povlaštenoj skupini, javnim bilježnicima, navodnim kvazi rasterećenjem sudaca i sudova u onom elementu u kojem ti sudovi i suci nisu uopće opterećeni, riječ je o izvanparničnim postupcima. Ono što će dovesti kao rezultat ovaj zakon je još jedna privilegija koja ne bi bila niti prva, niti posljednja za javne bilježnike, a da su javni bilježnici u jednom proto kastinskom privilegiranom statusu u Hrvatskoj je govori samo RF već govori i memorandum Svjetske banke. Naime, memorandum Svjetske banke na koji se liberalni analitičari, pa i vladajući vole pozivati, prepoznaje da je u usporedbi s ostalim zemljama EU-a, u Europi dakle javnobilježnička kasta u Hrvatskoj privilegirana u odnosu na sve druge skupine društva na način da sami određuju svoja pravila, na način da određuju izuzetno visoke tarife koje ljudi ne mogu plaćati i ni po čemu ne opravdavaju opravdavaju svoj status javne usluge jer da bi usluga bila javna mora biti i materijalno dostupna, ljudi sve manje imaju dostupnost te javnobilježničke usluge s obzirom na visinu i cijenu onoga što bilježnici pružaju u Hrvatskoj. S druge strane a pogotovo službenici i namještenici žive u praktički bijednim uvjetima jer njihove plaće od 600-700 eura zapisničara zapravo ih dovode u situaciju da žive i rade u siromaštvu. Sudstvo ne može ići dalje, ne može raditi ukoliko ne postoji zapisničar,

kako bismo još jednom istaknuli da se ovim Konačnim prijedlogom zakona ustvari želi poboljšati izvanparnični postupak koji, za koji trenutno primjenjujemo pravna pravila koja su još preuzeta iz vremena Kraljevine Jugoslavije i ustvari budući su i u brojnim materijalno pravnim propisima sadržana i postupovne odredbe koje na neki način rješavaju pitanja iz tih zakona dolazi u i do nekakve konfrontacije sa ovim pravnim pravilima koja smo preuzeli i koja primjenjujemo, tako da dolazi do pravne nesigurnosti. Naime, ovim zakonom se zato želi potpuno i transparentno donijeti pravna pravila i opća i posebna za izvanparnični postupak kako bi ustvari građanima zajamčili pravnu sigurnost. Što se tiče javnih bilježnika kao povjerenika suda njima se povjeravaju samo oni postupci koji su nesporni, gdje postoji sporazum stranaka i također pozdravljamo da se u ovom Konačnom prijedlogu također bilježnicima neće davati u rješavanje razvod braka između onih partnera gdje nema maloljetne djece, kao ni partnerskih zajednica jer je, ustvari na taj način se štiti brak kao posebna vrijednost u društvu, a i javno mijenje u društvu je prevladavalo u tom smjeru. Što se tiče ovog prijedloga zakona također želimo reći da je to bitno i riješiti zbog NPOO-a, želim naglasiti da je 4,9 milijardi kuna ukupna vrijednost ulaganja,

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili s radom i pozivam poštovanog državnog tajnika Juru Martinovića da predstavi Konačni prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku, drugo čitanje, izvolite. hvala vam predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku čijim se odredbama izvanparnični postupak osuvremenjuje i uređuje na način da će osigurati građanima kvalitetnu transparentnu pravnu zaštitu i pravnu sigurnost. Novo normativno uređenje nastalo je kao rezultat potrebe za uređenjem pravila izvanparničnog postupka te ujednačavanje izvanparničnim postupaka. Donošenje novog zakona predviđeno je i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za '21-'26. g. koji obuhvaća reformsku mjeru povećanja učinkovitosti pravosuđa, pravosudnog sustava za veće povjerenje građana, njome obuhvaćen, a i reforma izvanparničnog postupka kroz odgovarajuće normativne izmjene što realiziramo kroz ovaj zakonski prijedlog. U izradi prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku osobita pažnja posvećena je prije svega, općim pravilima te su propisane i odredbe za posebne postupke kako bi se riješili postojeći problemi. Dodatno, ovim se zakonskim prijedlogom javnim bilježnicima kao povjerenicima suda povjerava postupanje u nespornim izvanparničnim postupcima poput proglašenje nestale osobe umrlom, dokazivanja smrti, sporazumnog uređenja međa, razvrgnuća suvlasničke zajednice ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog. Pravna sigurnost se time nikako ne umanjuje već se osigurava brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih građana te se jamči pravna sigurnost uz istovremeno rasterećenje sudova. U odnosu na prvo čitanje, obavljene su manje jezične i nomotehničke izmjene i ispravke kojima se, kojima su usvojene primjedbe Odbora za zakonodavstvo HS-a i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH. Stoga predlažemo HS-u da usvoji ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Brzo i efikasno, državni tajniče. Idemo s replikama. Kolega Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala, hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo, cilj, naravno i ovoga Zakona je da pravosuđe bude što efikasnije, što brže, što kvalitetnije, ali potreba je da se važeće normativno uređenje izvanparničnog postupka osuvremeni, da se sudovi rasterete, da se brže ostvare prava u onim postupcima koji ne trebaju složene sudske postupke i ovim prijedlogom će dio posla preuzeti i obavljati javni bilježnici. Mene zanima da li će ovo dodatno opteretiti javne bilježnike, obzirom da znamo da ih nema veliki broj, da su oni ograničeni prema broju stanovnika, kako će se to odraziti, hoće li to biti veliko opterećenje i da li će se nešto promijeniti u tom smislu? Hvala. Juro** Hvala vam uvaženi zastupniče. A ja smatram, s obzirom na ono što smo mi istražili kroz tu statistiku koja nam je dostupna da to neće biti preveliki broj predmeta, a smatram da je javnobilježnička mreža u Hrvatskoj jako dobro organizirana po cijeloj teritoriji RH, broj predmeta koji će im kroz ovo doći kao povjerenicima sudova nije tako veliki da bi bilo šta promijenilo u njihovom poslovanju, ali startno, dok se ne uhodaju u te nove poslove, može biti blagih poteškoća. No, budući se radi o nespornim pravnim pravnim odnosima, dakle to će relativno jednostavno prolaziti, smatram da će građani profitirati u brzini, a i jeftinoći tih postupaka. Katarina (IDS)** Zahvaljujem poštovani državni tajniče. Moje pitanje glasi koliko će ovo više koštati naše građane? Podsjetit ću vas da smo prije nekog vremena donijeli zakon kojim smo prenijeli prijedlog za upis u zemljišne knjige u javnobilježničke urede. Tada ste govorili da to neće dodatno koštati naše građane. Ja ću vas samo podsjetiti da prijedlog za upis brisanja u zemljišne knjige sad njih košta 10 eura, nekada ih je koštao 6,6 eura pa me zanima, koliko će ovo poskupiti, provođenje ovih postupaka, naše građane kod javnih bilježnika? Hvala. Uvažena zastupnice. Dakle siguran sam da ovi postupci koje će sudovi delegirati javnim bilježnicima, dakle nesporni postupci ništa više neće koštati naše građane u odnosu na ono što i danas košta kroz plaćanje sudske pristojbe, dakle nije se ni u zemljišno-knjižnim upisnicima ništa pogoršalo na štetu građana, taj postupak je jako ubrzan i on je što se tiče pristojbe, obveze dakle ostao na niskoj razini. Svi upisi su ranije bili, pristojba je bila 250 kuna i za takvu stvar. je to, danas je to niže. i što je potrebno za izglasavanje zakona ste rekli i objasnili. Ja ću samo postaviti par pitanja koja možda dvojim kod njih. Miritelj u vanparničnom postupku, tko može biti? Kojeg obrazovanja treba biti, licencu od koga će dobiti, od Ministarstva uprave i pravosuđa ili od komore koji pripada po profesiji, po zanimanju? Da li treba biti profesionalac ili mu to treba biti dopunsko zanimanje i na kraju, plaćanje mirenja, da li iz proračuna ili iz pristojbi stranaka u mirenju? Hvala lijepo. **Jandroković, Uvaženi zastupniče, dakle ja moram reći da ovaj Zakon o kom danas raspravljamo nije, ne regulira mirenje, nama je otvorena, u Ministarstvu pravosuđa i uprave tzv. fajla za Zakon o mirenju i on ide paralelno sa ovim Zakonom, dakle ovo je izvanparnični izvanparnični postupak gdje stranke dijelom pred sudom, u značajnom dijelu pred sudom, a u ovim stvarima, gdje su, gdje mi ovim Zakonom, dakle nalažemo sudovima da angažiraju javne bilježnike kao svoje povjerenike, rješavaju se stvari, ali ne kroz proces mirenja, nego kroz tu nespornost, a javni bilježnici, odnosno sud takvim nespornim odnosima daju snagu dokumentu koju iz toga izlazi kako bi ona proizvodila pravne učinke koji se od takvih sporazuma očekuje. Kada bi oni bili samo potpisani i verificirani oni ne bi mogli biti provedeni kroz razno razne registre, a smisao je uređenja tih odnosa da se to može negdje verificirati i upisati. Javni bilježnici im daju snagu kao što bi im i dao sud. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, prebacivanjem ovih nespornih izvanparničnih predmeta na javne bilježnike kod nekih budi sumnju da je javnobilježnička komora to izlobirala kako bi si zapravo bustala naknade javnobilježničke. Mislim da ovo neće rasteretiti sudove jer su to rutinski predmeti koje su suci zapravo rješavali lijevom nogom da tako kažemo jer su si bustali normu. Zakon o lobiranju još uvijek se negdje kuha u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a ministar Malenica je još 25. lipnja 2021. formirao radnu skupinu na čelu

ovi drugi zakoni imaju svoju proceduru, dakle i oni idu kroz konzultiranje sa javnošću, idu kroz radnu skupinu. Kada dođu u određenu formu onda idu na savjetovanje, dakle i ne bih o tom zakonu danas govorio. Danas imamo Zakon o izvanparničnom postupku i molim vas da se pokušamo fokusirati samo na ovaj zakon. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, evo i sami ste rekli da ovim konačnim prijedlogom zakona osim povećanja pravne sigurnosti, ali i dostupnosti dakle

u izvanparničnome postupku. Također ste naveli i određene izmjene koje su se dogodile između prvog čitanja i ovog konačnog prijedloga zakona i ono što je najbitnije da građani i danas čuju, dakle vezano za rastavu braka u prvom čitanju je bio prijedlog da se i taj dio ide prema javnim bilježnicima, u konačnom prijedlogu zakona toga nema odnosno dakle i ako će se ići u rastavu braka kada se partneri međusobno sporazumno dogovore neće će se ići u smjeru javnih bilježnika odnosno po konačnom prijedlogu to će i dalje ostati na razini prvostupanjskih sudova ako sam dobro shvatio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Martinović, Juro** Je uvaženi zastupniče, dakle dobro ste to zapazili u ovom konačnom prijedlogu zakona, mi smo kao Vladin resor koji je nositelj predlaganja ovoga zakona, dakle nakon te jedne intenzivne komunikacije sa javnošću dakle i stručnom i nestručnom i političkom stali na stajalište da

to da će javni bilježnici kao povjerenici sudova, suda rješavati nesporne rastave braka gdje nema malodobne djece, ali i partnerstva gdje nema malodobne djece. Dakle, to smo ostavili na sudovima radi ipak jedne snažnije institucije koju u svakom slučaju je sud nego javni bilježnici smatramo da smo time ispunili očekivanja hrvatske javnosti. imajući u vidu dakle i sve ostale manjkavosti ili prednosti našeg sustava u Hrvatskoj pitanje moje je jednostavno. Dakle, obzirom da imamo kriterije za naknadu štete propisane od strane Vrhovnoga suda, a u prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, dakle u samom dakle uvodnom vašem dijelu ste istaknuli da će se sudovi rasteretiti dakle u onoj domeni unutar koje određene predmete mičemo i dajemo ovlast dakle javnim bilježnicima, pitanje moje je vrlo jasno. Dakle, iz kojeg razloga na javne bilježnike nismo prebacili konkretno trzajnu ozljedu vrata gdje se ad hoc znaju činjenice, zna se kolika je naknade nego i dalje ostaje unutar parničnoga dijela. Juro** Uvaženi zastupniče možda bi to sa pragmatičnog aspekta bilo zgodno, ali to je sa pozicije prava i disponiranja stranaka svojim dakle imovinskim pravima nemoguće. Dakle, tamo smo mi i pokušavamo sada uvesti uvesti tzv. obligatornost, ali mislim da nećemo na tome istrajati iako to nije materija ovog zakona da se u naknadama šteta, dakle upuštanja u sudski spor pokuša mirno riješiti stvari i to ćemo honorirati, ali da bi javni bilježnici to rješavali, dakle to nisu nesporne u činjeničnom i pravnom smislu nisu nesporne situacije makar se radilo i o trzajnoj ozljedi vratne kralježnice u u pravu po vještacima donese do 10% umanjenja životne i radne aktivnosti. Dakle, nema govora da bi osiguranja pristala kod javnog bilježnika smatrat to nespornim. Kada bi bilo nesporno onda bi se sklopila izvansudska nagodba jer taj dokument nema potrebu imati nekakvu dodatnu snagu od suda ili od javnog bilježnika i on u pravnom prometu proizvodi samo učinak naplate štete i ništa više. javni bilježnicima se kao povjerenicima suda povjerava oko 2.800 predmeta. Prema podacima iz 2022. zajedno zaprimljene 2.783 predmeta od toga 201 predmet za proglašenje nestale osobe umrlim, 124 predmeta radi dokazivanja smrti, 439 predmeta za uređenje međe i 219 predmeta radi razvrgnuća suvlasništva, ali vidimo da za ova dva predmeta nema ovog podatke o sporazumnim, pa onda mislim da bi ako bi stranke podnijele sporazumne prijedloge da bi provođenje izvanparničnog postupka bilo brže, kvalitetnije i mislim da bi prava i sigurnost građana bila zajamčena i time bi se i rasteretili sudovi. Hvala lijepo.

nije ni to egzaktna brojka s obzirom da ste i vi naglasili, ali malo ste tiše nego što ću ja naglasiti, dakle u tih najveći je kod uređenja međa i kod razvrgnuća suvlasničkih zajednica. Iz te statistike se koja je izvučena ne vidi koliko je u u te dvije skupine predmeta izvanparničnih, onih koji su činjenično nesporni i koji eventualno mogu završiti kod javnih bilježnika, tako da to nisu nekakve enormne brojke zbog kojih bi mi pristali na tezu kolegice Nađ koja kaže da su to javni bilježnici izlobirali. Nisu oni baš pretjerano ni zainteresirani za ove poslove s obzirom da ih većina mora se dodatno educirati kako bi ove postupke provodili i oni nisu naročito lukrativni što se tiče honorara koji će oni za to naplaćivati. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče želi li Republika Hrvatska dokazati da poštuje standarde europske pravne države zapravo je morala na neki način reformirati vlastito izvanparnično pravo, a s obzirom na niz razloga koji ukazuju na nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava, pa ću izdvojiti recimo evo krnju primjenjivost samog Zakona o vanparničnom postupku, nedostatak izvora koji bi mogli preuzeti funkciju općih pravnih pravila ili pravnu neusklađenost postojećih Hrvatska je ovim nazovimo reformom izvanparničnog prava bila u mogućnosti preuzeti prvenstveno one dijelove izvanparnične materije Austrijskog i Njemačkog zakonodavca koji predstavljaju zapravo minimum izvanparnične uređenosti. Možete li nam reći koliko koliko toga je doista preuzeto iz materije uređenog austrijskog, odnosno njemačkog zakonodavca. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite. **Martinović, Juro** Hvala vam uvažena zastupnice i kolegice. Dakle, da ste mi rekli koliko je to u neskladu sa austrijskim i njemačkim ja bih eventualno odgovarao onda. No, mogu vam reći da mi kao država skupa sa Austrijom i Njemačkom pripadamo europskom kontinentalnom krugu i imamo jako sličan građanski segment, kako u procesnom, tako i u materijalnom smislu. Osobno smatram nakon ovih reformi da naš izvanparnični postupak neće biti manje učinkovit nego izvanparnični postupak u Austriji i Njemačkoj. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče prije svega pozdravljamo donošenje Zakona o izvanparničnom postupku koji bi trebao postati osnovni izvor prava izvanparničnog procesnog prava u Republici Hrvatskoj i na taj način će se zasigurno napraviti bolje pravno uređenje i to će utjecati i na pravnu sigurnost naših građana. Dosta je ovdje bilo i sada u tijeku ove rasprave dosadašnjih replika povika oko toga što se ovaj nesporni dio daje javnim javnim bilježnicima kao povjerenicima suda iz straha da je tu nekakva, da su tu nekakve velike pristojbe, pa vas molim da nam kažete, čini mi se da će ministar donijeti pravilnik

onim okvirima koje smo predviđali zakonom. A što se tiče naknada učinit ćemo sigurno sve da taj postupak ne poskupi ili da ostane na nuli u odnosu na prethodni ili da pojeftini. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče sad ste malo prije rekli da to neće biti financijski lukrativno za javne bilježnike, dakle ovaj zakon, ali će sasvim sigurno biti dodatni financijski teret za naše građane. evo imamo primjer recimo u Francuskoj gdje su ti troškovi za građane poskupjeli kada su se prebacili na javne bilježnike. I zato je moje pitanje ili konstatacija ili recimo komentar zbog čega u ovom zakonu niste predvidjeli mogućnost usaglašenosti stranaka da se ide kod javnog bilježnika ili da se ostane na sudu?

prijepor, makar ga u izvanparničnim postupcima u pravilu nema, to su nesporni odnosi urede što brže, a svi ste koji zagovarate jeftinoću u pravu i da to bude što jeftinije. Dakle, građane apsolutno ne zanima hoće li to napraviti sud ili neko drugo ja bih rekao javno-pravno, dakle bilježnici su malo ipak javna služba, ne u potpunosti. Dakle, ili će oni to odraditi kao povjerenici suda. Njima je bitno dobiti dokument koji će proizvoditi pravne učinke u pravnom prometu da s tim dokumentom mogu realizirati svoja prava u registrima, u maticama, bilo gdje je to potrebno. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Evo pohvaljujem da su dugo očekivanim jedinstvenim propisom upravo objedinjene ove odredbe koje su razasute u više različitih propisa, a ikojim se građanima jamči pravna sigurnost, brzo i i efikasno rješavanje nespornih postupaka posebno onih u kojima postoje sporazumi i zajednički prijedlozi. **Jandroković, Pa nemam šta odgovoriti. Hvala vam na tome što ste zapazili da je Vlada, dakle učinila napor da ovaj pravni segment napravi kvalitetnijim, bržim i boljim za naše građane i poduzetnike. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani tajniče, članak 53. kaže da u izvanparničnim postupcima koje će voditi javni bilježnik nema niti sudskih naknada, odnosno pristojbi, nema ni javnobilježničkih pristojbi. Međutim, u članku 52. kaže da će sud dodjeljivati to, te postupke javnom bilježniku pogotovo ova dva postupka radi se o uređenju međe i razvrgnuću suvlasništva i da će ministar pravilnikom propisati naknade za to. Tako da mi zapravo ne znamo koliko će to u konačnici koštati stranke, bez obzira što se neće plaćati naknada. Trebali bi bar nekakvu informaciju imati hoće li to biti skuplje ili jeftinije nego što je bilo do sada za stranke, odnosno za naše sugrađane. To je prva stvar. A druga stvar, moram vam skrenuti pozornost da se bilježnici strahovito bune na to što će provoditi taj zemljišno-knjižni postupak gdje će trošiti strahovito puno vremena, a boje se da će naknade biti male.

dakle moram reći da svaka aktivnost bilo kojeg tijela kojeg mi angažiramo da čini nekakvu radnju po našem prijedlogu podrazumijeva i nekakvo plaćanje i onda pravni poredak uređuje kada to ugrožava nečiju egzistenciju pa kažemo on ima pravo na oslobođenje iz socijalnih pobuda, tada uskače država i rješava. Dakle, nekoliko put sam odgovorio, neće postupak koji će sud povjeriti javnim bilježnicima naše građane sigurno koštati više nego što to danas imaju. Evo to je ono što vam ispred i Ministarstva pravosuđa odnosno ispred Vlade mogu jamčiti i to će biti odraženo u ovom pravilniku kojeg će ministar donijet. i prezimenom)** Zahvaljujem. Reći ću rečenicu koju ću još puno, puno puta ponavljati, a to je da je odnos HDZ-a prema pravosuđu poguban za ovu državu. Ja nemam ništa protiv Zakona o izvanparničnom postupku, ali imam protiv ovlasti i nadležnosti koje se daju javnim bilježnicima u onom dijelu u kojem bi te nadležnosti trebali zadržati suci. Vi obezvrjeđujete kvalitetu suđenja i vrijednost sudaca i njihov značaj. U čl. 49. st. 5. kažete da kada javni bilježnik treba odlučiti o pravu tada predmet ustupa sudu na svom sjedištu, to bi tako trebalo glasiti, ali vi ste dodali daljnju rečenicu, osim kad je ovim zakonom ili nekim drugim zakonom drugačije propisano, drugim riječima otvarate vrata da javni bilježnici sude o pravu. Što je sljedeće?

da niste u pravu. Dakle, vi dobro znate smisao ovog postupka smisla ustupanja, smisla rada javnih bilježnika kao povjerenika suda, pa to imamo već afirmirano u našem društvu. Dakle, ima to afirmirano kroz ovršni postupak gdje oni postupaju u tisuće predmeta gdje se radi o vjerodostojnim ispravama. Dakle, čim se pojavi spor bilo koje vrste to se vraća sudu koji im je to ustupio. Dakle, neće javni bilježnici suditi, to je svakome jasno tko u ovoj državi sukladno Ustavu sudi, to su sudovi i u okviru sudova samo suci i vijeća, pojedinci ili vijeća. ovo što govorite naprosto je kontradiktorno samo sebi. Kažete ako je sporno ide na sud, a istovremeno zadržavate rečenicu koja kaže, osim ako je ovim zakonom propisano, a nije ili nekim drugim zakonom. Dakle, na mala vrata puštate javnim bilježnicima da donose odluke o pravu, dakle da sude sporna pitanja koja su s pravne strane dakle pravno pitanje kada je sporno dajete javnim bilježnicima mogućnost da o tome sude. Nemojte zafrkavat, pa jasno piše. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Orešković dobivate opomenu ovo je replika i molim vas da ne zloupotrebljavate povredu poslovnika. Idemo na zadnju repliku kolega Totgergeli izvolite. Hvala poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče. Prilikom izrade NPOO-a stavljena je i mjera povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana koja između ostalog predviđa i reformu izvanparničnog postupka o čemu danas i raspravljamo. E sad ovo govori da je vladi i vladajućoj većini potpuno jasno da ima stvari koje u pravosuđu treba popraviti. S druge strane slušamo danas zastupnike oporbe koji žele prikazat da je pravosuđe u jako lošem stanju u RH, a imamo a imamo i mišljenje Agencije Fitch koja u svom komentaru kaže Hrvatska ima učinkovitu vladavinu prava i nisku razinu korupcije. E sad ja vas pitam, zašto oni koji nas gledaju izvana imaju puno bolje mišljenje o našem pravosuđu nego što to mi imamo sami?

ukupnost koju treba propitivat, no ja s ove govornice da nakon što šest godina provodim u izvršnoj vlasti, a prije toga sam radio privatni posao odvjetnik tvrdim da je pravosuđe na dobrom putu, da su napravljeni koraci za unapređenje, da je u zadnjih šest godina dakle naravno ne mojom zaslugom, napravljeno puno toga na ubrzanju postupaka svih vrsta, na smanjenju zalihe tih starih predmeta, na osposobljavanju dakle informatičkom osposobljavanju sudbene i u tom pravcu se poduzimaju još snažniji koraci. Dakle, procesne zakone smo mijenjali kako bismo dobili brzinu, informatiziramo sudnice kako bismo dobili brzinu i smatram da je pravosuđe nije najbolje, ali je na dobrom putu. Naravno da ono uvijek može bit bolje i građani s pravom …/Upadica RAdin: Hvala./… mogu zahtijevati od nas da ono bude još bolje. Hvala lijepa. Nemate više replika. Ima li tko od predstavnika odbora koji želi uzeti riječ? Nema. Možete još malo se približit. Izvolite gospodin Jakšić. Otvaram raspravu, Klub zastupnika SDP-a. drugo čitanje ovog navedenog zakona i moram se opet malo našaliti kao i prije prvog čitanja, iako je kolega Martinović već podcrtao da nije to baš sve tako, ali konačno odustajemo ili mijenjamo zakon koji je funkcionirao '34. i Kraljevine Jugoslavije, tak da s obzirom na kakve sve ideološke rasprave znamo imati recimo da i tu podvlačimo neke crte iako je na odborima razjašnjeno da su se neke stvari mijenjale i poslagivale u samom zakonu i provedbi i '45. i '91., al sad dalje neću bacati te brojke jer bi to moglo krenuti u krivu, a nema veze sa samom temom. Dakle, definitivno je da i ulaskom u EU i prilagodbama određenim regulativama i direkcijama radimo određene zakonodavne iskorake i da nitko ne može reći unatoč tome što se nikad nećemo složiti oko svih rješenja, pogotovo o takvim važnim temama, da se ne nastoji raditi kroz zakonodavni okvir, da se stvari promjene, da budu brže, da budu efikasnije i da naravno cijeli taj postupak bude što transparentniji i što jasniji našim građanima i ti koraci se događaju. U konačnici ono što si moramo priznati da na neke stvari sad idemo ubrzanijim tempom jer u provedbi NPOO nešto se da bi se dobila sredstva obećala, nešto smo rekli da ćemo realizirati, pa idemo neke stvari promijeniti da bismo ih mogli braniti u Briselu i reći eto za to nam trebaju sredstva i to je ono nešto što mi mijenjamo u RH i to je činjenica, kao što i je činjenica da sa ovim zakonom bi se ipak moglo doprinjeti tome da nemamo takav pritisak na sudove, da nemamo takve poraste tih brojaka predmeta i da nemamo svake godine iste ili slične rasprave kad raspravljamo o izvješćima hrvatske sudbene vlasti iliti o izvješću o radu predsjednika Vrhovnog suda i njegovih suradnika i suradnica jer on, upravo on sam u svojim raspravama jasno elaborira u kom smjeru bi se trebalo ići još i brže nego što mi idemo da bismo mogli reći da smo konačno taj pik probili i krenuli u pozitivnijem smjeru da se predmeti ne gomilaju, da se brže rješavaju i da u konačnici imamo zadovoljnije građane i gospodarstvo nego što ga imamo danas. Ali moram naglasiti bez obzira što je rekla Agencija Fitch koja je prepoznata kao najjača svjetska Agencija za mjerenje pravosudne percepcije i zadovoljstva građana pravosuđem, to je jedan zanimljivi štiklec koji smo danas čuli, moramo isto tako biti svjesni da i dalje imamo ogromno nepovjerenje građana prema hrvatskom pravosuđu i to nisu istraživanja koja naručuje oporba, to su istraživanja koja rade europska tijela i vidimo da tamo stvarno ne stojimo dobro i da sve ono što radimo donosi možda neki mini korak prema naprijed, ali kad sve zbrojimo i oduzmemo i dalje je to dosta, dosta klimavo. Isto tako imamo jako puno izvješća poput Doing Business gdje strani investitori jasno potenciraju uz poreznu nesigurnost da je Hrvatska zemlja koja ima određenu i pravnu nesigurnost i da im je nekada puno lakše nažalost zaobići Hrvatsku jer jednostavno ne vjeruju u ovo što vide i ne vjeruju percepciji koja je stvorena prema našim pravosudnim tijelima. Dal su sve krivi ti ljudi? Nisu, ima tamo jako puno poštenih i časnih i korektnih ljudi, ima nažalost i nekih velikih korupcijskih afera koje su se provlačile kroz hrvatsko pravosuđe, ima nažalost i puno loših reakcija koje dolaze od istaknutih hrvatskih pravosudnih dužnosnika. Sigurno je da to ne doprinosi percepciji, kao što je i sigurno da u nekim situacijama nažalost nastavak tih pravosudnih korupcijskih afera nije bio onakav kakav, kakvu je javnost očekivala niti u brzini, niti u transparentnosti, puno puta to na kraju završi u radu za opće dobro i to je nešto što trebamo spominjati i što trebamo potencirati. Isto tako si moramo reći da, razmišljati o tome što ćemo mi sa nekim zakonom ili sa prilagodbama nekih naših direktiva napraviti u pozitivnom smjeru bez da ne spomenemo da danas imamo bijeli štrajk, da imamo očito jasni pokazatelj da je sustav unutar sebe došao do točke pucanja, bi isto tako bilo apsolutno kontraproduktivno i time bi zapravo maglili sami sebe. Mi danas imamo bijeli štrajk, imamo očito ogromno nezadovoljstvo i u toj velikoj većini ljudi koji časno i pošteno obavljaju svoj posao, koji su nezadovoljni sa svojim plaćama, koji su nezadovoljni u konačnici sa svojima uvjetima rada i sad su odlučili o tome jasno progovoriti. Ne pada mi na pamet docirati ministarstvo koliko bi te plaće trebale rasti jer ta odluka nit je u mojim rukama, niti mogu do kraja imati sve podatke, ali činjenica je da se ne smijemo dovoditi u situaciju koju danas imamo, a to je da nemamo dovoljno zapisničara, nemamo dovoljno pratećeg tehničkog osoblja na našim sudovima, sve manje je želja mladih ljudi da ulaze u sustav sudstva, da ulaze u DORH, mogli bi sad to širiti na probacijsku službu i ine druge službe jer jednostavno su nezadovoljni i radnim uvjetima i svojim plaćama. I da onda je opravdano pitanje koje si svako može postaviti, da li je nama cilj da taj sustav ide naprijed ili nam je jednostavno cilj da taj sustav vegetira, hibernira, polako propada i idemo dalje. Tako da unatoč tome što pokušavamo raditi zakonske izmjene mislim da slijedeći sveti cilj koji trebamo imati je konačno raščišćavanje slučaja sa plaćama ljudi koji rade ne samo na sudovima nego i u DORH-u i policiji i u ostalim našim pravosudnim tijelima, ali i konačno osiguravanje kvalitetnih infrastrukturnih uvjeta za njihov rad, nije dovoljno samo donositi odluke sad ćemo sve snimat, sad ćemo sve digitalizirat, treba vodit računa o tome i ko će to provoditi i treba vodit računa o tome u koliko mi sudova uopće infrastrukturno imamo uvjete da samo tako provedemo ono što smo si zacrtali, hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Gospodin Ante Kujundžić, Klub zastupnika Mosta, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Dakle ako bismo mi i pohvalili i ovo zakonsko rješenje, na koncu ako bismo mi za ovom govornicom imali potrebu prikazivati ili gledati pravosuđe kroz ružičaste naočale, pitanje koje nam ostane na kraju dana kad uvečer legnemo jest je li to uistinu tako. Ja vjerujem da svi vi i sa lijeve i sa desne i iz cetralnoga dijela dakle ove sabornice, kao i svi ljudi po ministarstvima znamo da je hrvatska stvarnost malo drugačija. Ona je oslovljena na ljude, ljudi su sastavljeni od mesa i od kostiju, a to je kvarljivo, a kad je to kvarljivo onda je sasvim jasno da u praksi može doć do različitih odstupanja i da s druge strane može se naći određeni politički ili ili bojim se reć sustavni pristup da je pravosuđe politički alat. Imamo cijeli niz primjera koji ide u tom smjeru kako bi ovo potvrdio, međutim ja se i dalje toplo nadam da u našem pravosudnom sustavu postoji puno veći broj onih koji pošteno i čestito dakle rade i zarađuju svoj kruh, potplaćeni su u odnosu na one pojedinačne slučajeve i eskapade koji zapravo bace mrlju na cijeli ovakav sustav. Ako bismo gledali brojke, sirove brojke, one bi zapravo i potvrdilo ovo o čemu govorim. ako bismo išli komparirati, ne znam, Hrvatsku sa jednom europskom državom Finskom, onda bismo vidjeli u kolikom obujmu sudac, konkretno, na Županijskom sudu u Zagrebu na građanskom odjelu, ajmo to tako reći, riješi predmeta na razini godine dana u odnosu na onog iz Finske. Dakle, sudac na građanskom odjelu dakle u Hrvatskoj riješi oko 300 predmeta godišnje. U Finskoj jedan sudac na istom odjelu riješi samo 66 predmeta. Dakle, ako bismo gledali drugostupanjsku sud u Finskoj, onda bismo vidjeli da oni na 60 sudaca i 60 savjetnika, dakle na razini godine dana riješe oko 4000 predmeta. U Hrvatskoj na Županijskom sudu u Zagrebu 40 sudaca, znate li koliko predmeta riješi godišnje? 16 njih 40. Dakle vidimo ogroman nesrazmjer koji bi nam treba opravdano staviti upitnik nad glavom. Prvo pitanje jesu sudačke norme jer ako žurimo ili jurcamo za sudačkim normama sasvim je jesno da na ovoliku količinu predmeta se može dogoditi manjkavost. Da se na ovoliku količinu predmeta može dogoditi jedan oblik odstupanja u kontekstu presude, ako uzmemo u obzir činjenično stanje u jednome ili u druge predmetnom postupku. To je istina. Hoćemo li mi s ove govornice udariti drvlje i kamenje na pravosudni sustav? Vjerovatno hoćemo. Je li to ljudi koji rade u tom sustavu, čestiti ljudi i pošteni ljudi, zaslužuju, mislim da ne. Uzmite novčanu naknadu za rad koju ima jedna zapisničarka. Uzmite obujam njenog posla. Sve će vam biti jasno. Faktički je nemoguće da danas, da ako unutar sustava ste negdje zapisničar i želite preraspodjelu radnoga mjesta temeljem stručne spreme koju ste stekli u, unutar vremena, dobiti suglasnost od predsjednika suda da vas pusti da idete na drugo radno mjesto gdje će vam biti bolje, zašto? Zato što neće nitko ili vrlo teško je pronaći, dakle ako netko ako će raditi za, rekli bismo mi u Dalmaciji, šaku kikirikija. Dakle, sudačke norme su definitivno ono što ili o čemu bi Ministarstvo samo trebalo razmisliti. Sljedeći par postola kojeg sam pitao u replici i od kojeg ja neću odustati jesu osiguravateljske kuće. Dakle ogroman broj predmeta i onaj koji zagušuje pravosuđe da se bavi onim šta je važno? Spomenuo sam banalnu trzajnu ozljedu vrata gdje se dakle na licu mjesta policijskim očevidom vrlo jasno utvrdi odgovornost i krivnja, a Vrhovni sud je vrlo jasno u kriterijima propisao visine kazne. Pobogu, ima samo jedan jedini razlog zašto ovakve stvari završavaju na sudu, a to su osiguravateljske kuće koje parnične postupke vode kao troškove poslovanja. A kad ih vode kao troškove poslovanja, onda im to ulazi u određene oblike olakšica, poreznih, ovakvih ili onakvih. Ovakvi predmeti su oni koji zagušuju pravosuđe. Mi umjesto da koristimo mantru pravosuđe nam ne valja, kakvi god bili pokazatelji, mislim da te ljude trebamo ostaviti postrani, pustiti ih da rade svoj posao, onaj tko je nečastiv ga sankcionirati dakle naj, na najrigoroznije načine, ali se baviti onim što i zbog čega ovdje jesmo, a to je predlagati, pa evo jedan konkretan prijedlog. Dakle ovakve ozljede lakše prirode gdje se činjenično znaju odgovornosti, znaju visine naknada, oni nemaju što raditi na hrvatskim sudovima. Oni bi trebali biti oni koji će biti ili koji su već sad u ovom zakonskom prijedlogu trebali biti prebačeni na stranu javnih bilježnika ili koga god drugog, državnom odvjetniku, koja god, dakle na licu mjesta, bez bilo kakvog parničnog postupka. Čak ovdje neću ni spominjati jednu sramotnu stvarnost koja u Hrvatskoj postoji i koju također, bismo dakle trebali i rigoroznije sankcionirati ili mijenjati određene zakonske propise, jest i zatvaranje određenih obrta sa ogromnim dugovanjima pa sutradan mogućnost potpuno novog otvaranja nekakvog novog obrta, itd., itd. To su nekakve stvari kojima bismo mi trebali ovdje razgovarati. kad bih još na ovo dodao i ne mogu se oteti dojmu da ne postoji u Hrvatskoj uz dakle lobi koji dolazi iz domene osiguravateljskih kuća, ne mogu se oteti dojmu, a volio bih da ne postoji javnobilježnički lobi koji utječe na zakonske prijedloge jer ukoliko mi imamo izjave vrlo jasne ispred komore iz 2020. da javnih bilježnika već tada imamo dovoljno i da je obujam posla puno manji od njihovog broja, ako na to dodamo da je odmah godinu ili dvije, čini mi se, iza, broj njih porastao za 10%, itd., itd., onda ja ne mogu, imajući u vidu dakle ove činjenice se oteti dojmu da netko tu nekome ne pogoduje. Ali i kad bi i to bilo u pitanju, daj Bože, evo da i ovo zakonsko rješenje bude ono koje će stvarno, kako kažete ovdje u ovom prijedlogu, rasteretiti sudove. Mi znamo, ako i dođe do određenog oblika rasterećenja, ono će biti minimalno, ali i to minimalno je opet bolje nego ništa. E sad jesmo li mogli više, ja mislim da jesmo. Spomenuo sam vam samo dakle jednu jedinu stvar.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, dakle pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku i dobro je da je na raspravi jer je izvanparničnih postupaka u RH kao posebna vrsta građanskog sudskog postupka uređen Zakonom o sudskom vanparničnom postupku iz 1934. godine odnosno propisom iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije koji se primjenjuje kao pravna pravila do dana stupanja na snagu zakona ako su u skladu sa Ustavom i zakonima RH. U saborskoj raspravi oko Vladinog prijedloga zakona u prvom čitanju lomila su se koplja između vladajućih i oporbe oko Članka 52. prijedloga zakona kojim je bilo predloženo da će sud provedbu izvanparničnog postupka povjeriti javnim bilježnicima čije sjedište se nalazi na području nadležnog suda ako su stranke podnijele prijedlog za sporazumno uređenje međa, za sporazumno razvrgnuće suvlasništva i prijedlog za sporazumni razvod braka bračnih drugova koji nemaju zajedničko maloljetno dijete te prijedlog za sporazumni raskid životnog partnerstva ako u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete. Također će sud vođenje postupka za proglašenje nestale osobe umrlom i za dokazivanje smrti povjeriti javnim bilježnicima. Danas vidimo da je Vlada odustala od prijedloga da sud povjeri javnim bilježnicima prijedlog za sporazumni razvod baka bračnih drugova u kojem nemaju zajedničko maloljetno dijete i prijedlog za sporazumni raskid životnog partnerstva ako u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete. Dodano je da će ministar nadležan za pravosuđe pravilnikom propisati visinu nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda za poslove povjerene ovim zakonom. Činjenica je da sudska pristojba se slijeva u Državni proračun, a javnobilježnička naknada u džepove javnih bilježnika pa se odmah budi sumnja nije li javnobilježnički lobij izlobirao ovakav prijedlog zakona. Međutim, adekvatnom poreznom politikom prema javnobilježničkoj djelatnosti ne bi trebali biti oštećen Državni proračun. U situaciju kad još nemamo Zakon o lobiranju mi zapravo ne znamo tko su lobisti oko pojedinih prijedloga zakona i možemo samo nagađati tko se sve šunja po hodnicima resornih ministarstava i hvata za rukav članove Vlade i Vladinih radnih skupina za izradu nacrta prijedloga pojedinih zakona ili su možda u samim radnim skupinama. Iako je još 25. lipnja 2021. ministar Malenica donio odluku o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o lobiranju čiji je predsjednik državni tajnik Josip Salapić sada predsjednik, gotovo da je prošlo 2 godine od nacrta prijedloga zakona, a mi još nemamo prijedlog zakona na raspravi. Kako će se odrediti izvan, određeni izvanparnični postupak dodjeljivati pojedinom javnom bilježniku kao povjereniku suda ovaj prijedlog zakona na propisuje, ali propisuje da će to biti propisano pravilnikom ministra nadležnog za pravosuđe u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog članka 52. zakona koji će stupiti na snagu 1. rujna 2023. Državni tajnik gospodin Martinović spominjao je algoritam, ali algoritam koji je valjda neki informatički program ili nekakva umjetna inteligencija nema uvid u opterećenost pojedinog javnobilježničkog ureda. Tako se može desiti da pojedini javnobilježnički uredi koji su na tzv. dobrim pozicijama na primjer koji imaju ulaz direktno s ulice ili blizini su gradskih ureda, banaka i slično budu prekomjerno opterećeni za razliku od onih drugih koji nisu na tako dobrim pozicijama i više su skriveni oku javnosti. Kod takvih nije nekakva gužva stranaka jedva krpaju kraj s krajem. Tu dolazimo do drugog pitanja. Hoće li ovo povjeravanje poslova od strane suda javnim bilježnicima doista rasteretiti sudove i ubrzati postupke? to izvanparnični predmeti u kojima nema spornih pitanja među strankama onda su i dosada ti predmeti trebali biti brzo rješavani na sudu, a suci su valjda takve istovrsne predmete rješavali rutinski, ali sada je drugo pitanje. Jesmo li pravosuđu dali sve uvjete za normalan rad ili smo potplaćenim općinskim sucima i pravosudnim službenicima lošim prostornim uvjetima i nedostatkom prateće digitalne tehnologije stavili uteg oko nogu tim istim sucima od kojih se očekuje da svake godine riješe ukupno milijun i 300 tisuća predmeta. Istovremeno nikako da se riješe zaostali predmeti sa sudova i krene od nule jer svake godine pristiže na sudove više od milion i 200 tisuća predmeta. Za rješavanje ove jednadžbe bojim se da ministar Malenica i njegov tim nemaju rješenja, pa predlažem da pitaju umjetnu inteligenciju. Bijeli štrajk sudaca krenuo je 8. svibnja, a trajat će valjda do 19. svibnja. U tom razdoblju od 2 tjedna odgađaju se i svi prvostupanjski postupci, dok će se drugostupanjski održavati sjednice vijeća bez otpreme odluka. Ministarstvo nudi povećanje plaća od 513 eura kojim povećanjem suci nisu zadovoljni. Građani negoduju jer čekaju na pravomoćne sudske odluke ponekad i godinama što naravno nema veze sa suđenjem u razumnom roku. Tko od nas nije čekao pravomoćnu presudu manje od 5 godina može biti sretan ko malo dijete kad dobije čokoladu. To je stvarnost hrvatskog pravosuđa koji se toliko ukorijenila da postaje normalno da više nitko od pravosuđa ni ne očekuje brzo rješavanje predmeta. Ne bih rekla da će izvanparnični predmeti koji se odnose na prijedlog za sporazumno uređenje međa i prijedlog za sporazumno sporazumno utvrđivanje suvlasništva previše rasteretiti sudove jer će ionako morati utvrđivati da li su ti postupci nesporni prije dodjeljivanja javnom bilježniku postupaka. I među javnim bilježnicima nije jedinstven stan oko ovog povjeravanja predmeta javnim bilježnicima, javnobilježnička komora hvali se da su postupci upisa u zemljišne knjige koji su sada povjereni javni bilježnicima izuzetno ekonomični. S druge strane neki javni bilježnici žale se da im zemljišno-knjižni upisi predstavljaju preveliko opterećenje za premalu naknadu. Građanima je zapravo svejedno, jedino im je bitno hoće li izvanparnični postupci koji se povjeravaju javnim bilježnicima doći do pravomoćne zakonite odluke brže i po prihvatljivoj naknadi. Hoće li se to ostvariti tek ćemo vidjeti kada će zakon se početi primjenjivati i i ministar donese Pravilnik o naknadama. I tako ispada da nitko nije u tom pravosudnom krugu zadovoljan ni suci, ni pravosudni službenici, ni građani, a sigurno niti ministar kojem je premijer uvalio uz resor uprave i resor pravosuđa pa nek se koprca ako kao pravi stranački vojnik ne može odbiti. Dakle, nije problem izvanparnični sudski postupak postupak kad se stranke suglase već dugotrajni parnični postupci bez presuda u razumnom roku, a za to nam treba sveobuhvatna reforma pravosuđa i to ne samo u pogledu plaća sudaca, sudskih savjetnika i zapisničara, nego i u pogledu adekvatnih prostornih informatičkih uvjeta. Ali da za sveobuhvatnu reformu pravosuđa treba nam trust mozgova i sve tri grane vlasti zakonodavne, izvršne i sudbene koji neće gledati svoje uske stranačke interese nego javni interes, a za to treba resetirati postojeću političku kulturu. U svakom slučaju trebali bi imati evaluaciju učinka ovog zakona bar za godinu dana. Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa gospođo Nađ. Hvala. Sad imamo pauzu okvirno do 12 i pol. U 12 i pol u svakom slučaju budite ovdje u sabornici. Hvala. Jer imamo predsjedništvo.